=== Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 11/2024 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.6.2024 pidetyssä täysistunnossa. Yleiskeskustelussa edustaja Lauri Lyly on edustaja Tuula Haataisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksytään vastalauseen 1 mukaisina. Lisäksi yleiskeskustelussa edustaja Eeva Kalli on edustaja Eerikki Viljasen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hyväksytään vastalauseen 2 mukaisina. — Selonteko ruotsiksi.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.6.2024 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa edustaja Laura edustaja Hanna-Leena Mattilan kannattamana ehdottanut, että 1.—6. lakiehdotus hylätään. Keskustelussa edustaja Ilmari Nurminen on edustaja Laura Meriluodon kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kolme lausumaehdotusta. Lisäksi keskustelussa edustaja Hilkka Kemppi on edustaja Hanna-Leena Mattilan kannattamana tehnyt vastalauseen 2 mukaiset kolme lausumaehdotusta. — Selonteko ruotsiksi.

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.6.2024 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa edustaja Laura Meriluoto on edustaja Inka Hopsun kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. — Selonteko ruotsiksi. [Speech 5] Speaker:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on sivistysvaliokunnan mietintö SiVM 2/2024 vp. Keskustelu asiasta päättyi 13.6.2024 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa edustaja Inka Hopsu on edustaja Hanna Holopaisen kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset perusteluja koskevan ehdotuksen ja lausumaehdotuksen. — Selonteko ruotsiksi.

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 11. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle tänään 19.6.2024 pidettävään toiseen täysistuntoon. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että lisätalousarvioehdotuksen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: Asian käsittely alkaa tänään 19.6.2024 pidettävässä toisessa täysistunnossa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään viisi minuuttia. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan tänään 19.6.2024 viimeistään kello Asiaan liittyvät äänestykset ovat maanantaina 24.6.2024. Siltä osin kuin lisätalousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena.